Уважаеми народни представители, моля да заемете местата си. Ще започна с няколко съобщения: Господин Гуцанов оттегля внесен законопроект.

министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил провеждането на съвместна българо-американска подготовка Force 13” за времето от 24 юни до 5 август включително. Мероприятието се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина. страната и чужбина. На 27 юни в Народното събрание на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор са постъпили: Годишният доклад за състоянието на финансовото управление и контрол и вътрешният одит на Сметната палата на Република Становището на Сметната палата по консолидирания Годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за периода 1 януари – 31 декември 2012 г. и Становището на Сметната палата по Доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във Висшия съдебен съвет за 2012 г. Материалите ще бъдат изпратени на Комисията по бюджет и финанси, Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното

Постъпило е питане от: - народния представител Ивелина Василева, Димитър Петров и Иван Вълков към Пламен Орешарски – министър-председател на Република България, относно изнесена в публичното пространство информация, че настоящият министър на инвестиционното проектиране Иван Данов неправомерно е получавал помощи за безработни от френската социална система. Следва да се отговори писмено до 9 юли; писмено до 9 юли; - народния представител Димчо Михалевски към Искра Михайлова – министър на околната среда и водите, относно изпълнение и рискове пред Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 юли 2013 г.; - народния представител Димчо Михалевски към Хасан Адемов министър на труда и социалната политика, относно изпълнение и рискове пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 юли 2013 г.; на 5 юли 2013 г.; - народния представител Корнелия Нинова към Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, относно изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 юли 2013 г. Писмени отговори за връчване от: - министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Светла Бъчварова;

отговорите. Уважаеми народни представители, сега ще преминем и към същинската част на Парламентарния контрол. От името на парламентарна група има думата господин Станишев. Заповядайте, уважаеми господин Станишев.

Поводът за днешната декларация от името на Парламентарната група на Коалиция за България – работата на Българския парламент, неговата законодателна дейност през тази седмица в ситуация, която е, както сами разбираме, доста необичайна за работата на Парламента. Всички сме свидетели и на граждански протести, които вървят през последните дни, всички сме свидетели и на опитите тези протести да бъдат яхнати в политически, икономически и корпоративни цели. Въпреки тази среда Българският парламент показа волята да работи в интерес на гражданите. По време на кампанията за извънредните парламентарни избори Коалиция за България пое ясни ангажименти към българските избиратели да се работи в интерес на хората, да се защитават техни интереси, дори когато става дума за натиск и за орязване на много частни и корпоративни интереси с изключителна мощ, мощ икономическа и финансова, мощ медийна и в общественото пространство. Работата на Парламента през тази седмица ясно доказва решимостта, ангажиментите, които са поети, които са залегнали и в Плана на правителството на господин Орешарски, да бъдат изпълнявани. И, разбира се, най-важното доказателство за това са току-що приетите промени в Закона за енергетиката. Заслужава си да се върнем няколко месеца назад към започването на протестите в България. След три и половина години репресивен, популистки режим, който подтискаше всяко несъгласие, всеки протест чрез дискредитация, чрез репресия, чрез създаване на страх българското гражданско общество се събуди. Непосредственият повод за протестите тогава бяха цените на тока необясними и непоносими за огромна част от българските граждани. Разбира се, и тогава, и сега протестите не са само заради цените на тока, а заради общото усещане, че държавата не е прозрачна, не личи да защитава интересите на гражданите. Този проблем не е отстранен и до този момент – затова има много гняв, много недоверие, създадени в българското общество. Искам да припомня, че на 26 февруари 2013 г. на Консултативния съвет за национална сигурност със съгласие на всички участници беше заявено, че трябва да се промени моделът на ценообразуване в енергетиката. Сметките трябва да бъдат разбираеми, трябва да се потърси начин тежестта върху крайния потребител да бъде облекчена, така че хората да не бъдат изправени пред алтернативата дали да си купуват хляб, дали да нахранят своите деца или да плащат сметката за ток. Именно това се случи през тази седмица, въпреки натискът отвън, въпреки бойкота на работата на Парламента от Парламентарната група на ГЕРБ, които очевидно не желаят промените, които се реализираха. Парламентарната група на Коалиция за България последователно отстоява това, с което се ангажира и промените, одобрени от Народното събрание, дават действително глътка въздух за хората. Достатъчно е да се каже ясно, че без промените в Закона за енергетиката, без днешното решение на Народното събрание, което позволява те да влязат в действие своевременно – от 1 юли, хората щяха да плащат сметки близо с 20% по високи от досегашните. И задавам въпроса към тези, които не искат Парламентът да работи, задавам въпроса към тези, които бойкотират работата на Народното събрание като депутати: това ли искат от 1 юли българите да бъдат още по-затруднени в плащането на сметките си за ток? Очевидно е това, очевидно защитават и корпоративни интереси. Защото след като се приеха тези промени, те дават възможност не само за спиране на увеличаването, което върви години-години, но дават възможност за намаляване на сметките за ток при следващото получаване на тези сметки от гражданите. Дават възможност и за прозрачност и яснота за това как се образуват цените на тока, за какъв ток, колко се плаща от гражданите и правят много радикални промени в тази система. Искам да благодаря и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която в диалог с правителството работеше по новия модел, който фактически беше одобрен от Българския парламент. Искам да благодаря и на правителството, особено на министъра на икономиката и енергетиката, чиито експерти активно работиха, за да се случат тези неща. Българските граждани трябва да знаят какво се променя с новия модел, с новите промени в Закона за енергетиката. Намалява се студеният резерв от 1040 мегавата на 500 мегавата. За повечето хора това не говори нищо. То обаче означава спестяване на близо 200 млн. лв. годишно. Това е един от компонентите, които позволят да се намали цената на тока и да не расте повече за българските потребители. Отпадат добавките от така наречената такса пренос, отпада таксата зелена енергия, невъзстановяеми разходи, „кафява енергия”. Това също работи в интерес на потребителите и в интерес на прозрачни и ясни сметки. Въвежда се условието заводските централи, произвеждащи ток от други източници, да продават на преференциални за тях цени електроенергия, произведена по комбиниран начин, само след като използват производството първо за свои нужди,

също така нови правила, които позволяват ДКЕВР да определи участието на различни видове електроенергия в микса, баланса на този микс. Досега той беше тотално изкривен изкривен в ущърб на най-евтината електроенергия, която се произвежда от държавните производители, особено от АЕЦ „Козлодуй”, особено от ТЕЦ „Марица изток 2” и водеше до постоянно увеличаване на цената на електроенергията. Освен това промените, които бяха подкрепени от Народното събрание, дават възможност за отпушване на българския износ. Десетилетия наред България изнася ток за нашите съседи. В момента ние сме транзитна страна и българският ток се оказва неконкурентоспособен, заради въведеното миналата година по времето на ГЕРБ двойно увеличаване на такса пренос. Заради него и ТЕЦ „Марица изток 2”, и АЕЦ „Козлодуй” не могат фактически да изнасят. Тази преграда, това препятствие се отпушва и се разрушава. То дава възможност за влизане в България, в българската енергетика на стотици милиони левове само през тази година и стабилизиране на енергийната система, на енергетиката, като сектор от икономиката, и за производство. По време на кампанията избирателите в Старозагорския регион, където аз водех листата, поставяха именно това условие и този въпрос – какво ще направите, за да може ТЕЦ-а да работи, да работят и българските мини, държавните мини, които съзнателно, заедно с ТЕЦ „Марица изток 2”, бяха водени към фалит и към разпарчетосване. На всичко това се слага преграда, дава се възможност българската енергетика да работи ефективно, прозрачно, да произвежда, да създава работни места и в крайна сметка хората да плащат поносими за тях сметки за ток. Това засяга всеки един български гражданин. Може някои от протестиращите да кажат: „Не виждам намалението”, но огромна част от българите имат нужда от спирането на ръста на цените на ток, имат нужда от решимост и на правителството, и на Парламента това да се случи, и от добрата воля на независимия регулатор. Това се случва с тези промени. По този начин се засягат интереси в размер на стотици милиони левове. Сигурно има много, които са недоволни, но най-важното и приоритетно за нас са интересите на българските граждани и те ще бъдат отстоявани в този Парламент ясно и прозрачно. Искам да кажа още две думи за други два важни закона, които бяха приети от Народното събрание тази седмица. Единият е за отпадането на „данък колиба” – циничен закон, който беше въведен от ГЕРБ, когато най-бедните в България трябваше да плащат високи данъци за своите бедни сгради. Това трябва да бъде променено, защото няма как финансовата стабилност на държавата да се гарантира за сметка и на гърба на всички български граждани, особено на най-неоправданите. Този данък отпада по същество с гласуването на Българския парламент на промените в закона. Другият е за защита на българските лекари, медицинските работници, на българските учители от насилие, на което в продължение на последните години ставахме свидетели. Това също трябва да получи отпор от страна на българската държава. С промените в Наказателния кодекс насилието, побоят върху учители, лекари ще бъде законодателно тежко наказуемо. Това са все ясни мерки, действия на Българския парламент в обществен интерес. Ще продължим по този път

Господин Станишев, ще направя реплика към Вашето изказване. Вие сте мандатоносител. Българският избирател направи така, че в днешния Парламент има четири партии. Едната от тях – партията ГЕРБ, избра анархията и антидържавното поведение. „Атака“ като държавно отговорна политическа сила направи така, че да има заседания на парламента и да се решават в него проблеми, важни за българския народ. Вие изброихте няколко неща, които досега бяха приети и безспорно са положителни, те са нужни. Но – веднага казвам едно голямо „но“ – те в момента не се отразяват от медиите, които правят бойкот и опит за държавен преврат, начело с държавната телевизия – Българската национална телевизия, заедно с другите телевизии – bTV, Нова телевизия, Канал 3, Канал 4 и всички останали, които в момента, обединени от мафиотски интереси, правят, осъществяват реален опит за държавен преврат. Нито едно от тези неща, които се приемат тук, в Парламента, не стават достояние на широката общественост. А широката общественост – българският народ, не е на жълтите павета, не е част от вандалстващите агитки. Той очаква промените, които ние приемаме тук. Той е съгласен с отговорното поведение, което ние, като парламентарна сила, проявихме и направихме така, че да има заседания. Защото можем да направим и така, че да няма заседания, но тогава какво става?! Тогава играем играта на мафията, наречена ГЕРБ, и на мафията, която сега е отвън. Аз не съм дипломатичен човек и няма да флиртувам и няма да казвам, че това са „симпатични протести“. Не, те не са симпатични. Това са протести с много грозно лице.

и нито един коментатор от разхождащите се в студията не каза, че това е укоримо! Този човек, добре е, че сте тук, господин министър на вътрешните работи, за да Ви попитам, установен ли е, заловен ли е, осъден ли е за закана за убийство не на народен представител, на гражданин на Република България? Това са хората отвън. Тези хора не са българският народ. Престанете да си правите илюзията, че има мирни и немирни граждани, агитки и неагитки. Не, тук има ангажирани, платени, поръчани вандали, които изпълняват поръчката опит за държавен преврат. Тук въпросът е, дами и господа, държавници, политици, министри, Вие какво правите, отстоявате ли държавността в България, или помагате на анархията?! Към Вас, господин министър на вътрешните работи, е основната ми критика. Чух Вашето изявление по телевизиите и тази сутрин. Казвате, че не искате да се нагнетява напрежение. Начинът, по който действат в момента служителите на МВР, подпомага подпомага вандали, анархисти, хулигани и терористи. Думите ми не са силни, защото да хвърляш твърди предмети, с които можеш да убиеш човек, да нараняваш народни представители – имаме вече такъв ранен човек, казвам го за „n“-ти път, няма действия, няма резултати, няма заловен, няма осъден, да тероризираш други хора е наказуемо във всяка една цивилизована правова държава на Европейския съюз, на който искате съюз. Ако много се притеснявате от посланиците, поканете един посланик – да го замерват с бутилки, яйца, камъни, да му счупят главата и да видим той какво ще Ви посъветва. Аз знам, че днешните български управници страшно много се съобразяват със западните посланици. Добре, поканете един посланик и той да бъде обект на варварство, агресия, злоба и физическо насилие. Какво ще каже той? Какво правят в държавите, когато някой нарушава реда?! Задържат го и по бързата процедура го осъждат за хулиганство. Питам от тази висока трибуна: защо не се задържат и защо по бързата процедура не влизат в затвора за хулиганство хората, които в момента хулиганстват отвън?! Защо правите така, господин министър, че с действията на МВР, на служителите на МВР, които по официални данни са над 60 хил. човека, не можете да укротите и да поставите на място – аз не Ви моля за услуга, не Ви моля за защита, не, благодаря, напротив, казах няколко пъти, че не желая защитата на полицията, аз мога да се защитавам сам, но защо Вие не задържате хулиганите?! Това е моят въпрос. Аз държа, настоявам категорично от тази трибуна да отговорите на този въпрос: защо органите на реда не задържат хулиганстващи елементи отвън, пред Народното събрание? Защо не ги осъждат по бързата процедура и те не влизат в затвора, така както трябва всеки един хулиган да бъде санкциониран? Нима искате да се стигне до саморазправа? Ако това искате, и Вие също, госпожи министърки, кажете и Вие: това ли искате, госпожо Златанова? Вие сте министър на правосъдието. Смятате ли, че полицията не трябва да налага реда, който тя е длъжна да налага да задържа хора, които хулиганстват, обиждат, ругаят, хвърлят предмети и вандалстват по улиците на София, когато си искат и където си искат?! Ако смятате, че това е редно, значи Вие заставате зад анархията. Значи Вие сте правителство, което поддържа анархията. В такъв случай трябва да си отидете незабавно и да дойде правителство, което да поддържа реда. Във всички случаи обаче не може да продължава сегашното положение. Казвам Ви го категорично, казвам Ви го като човек, който е и в политиката, и на улицата. Някои от Вас са доста кабинетни хора. Аз обаче съм бил и на улицата, аз съм и писател, и журналист, интелектуалец, но съм бил и на улицата през всички тези години. Мога да различа лицата на агресията от лицата на хората, които искат някаква промяна. Тези хора отвън не искат някаква промяна към по-добро на България. Те искат да се срути всичко, искат мафията да се върне отново на власт, което „Атака“ не го позволи, те искат объркване, анархия и още по-лошо положение за българския народ. Тях не ги интересуват сметките за ток. Да, ние правим всичко възможно да намалим сметките за ток и ги намалихме. Тях не ги интересува. Много добре се вижда от репортажите, те казват: „Сметките за ток не ни интересуват“. Те са надмогнали тези неща, те са рентиери, реститути и прочие. Само че мен ме интересуват сметките за ток. Аз съм тук, за да работя за намаляване на сметките за ток. Смятам, че и всички Вие сте тук за това, за тази цел – да подобрим живота на българския народ. Тези хора отвън не искат подобряване на живота на българския народ – това трябва да го казваме ясно. Няма повече място и възможности за флиртуване, за дипломатически отношения с вандали. Знаете много добре какво се казва в развитите държави: с терористи не се преговаря. А Вие, господин министър, не само преговаряте, Вие ги закриляте. Пред очите ми през последните две седмици няколко десетки хора вандалстват, извършват нарушения по всички, по абсолютно всички букви на закона, извършват нарушения на реда и многобройната полиция около тях не ги закача с пръст. Това е нарушение на закона. Това е неизпълнение на служебни задължения. Аз Ви питам и категорично настоявам да отговорите защо го правите, ще продължите ли да го правите? Ако продължите да го правите, няма как да има повече Парламент, правителство и ред. Всичко, което искат анархистите и мафиотите, ще се сбъдне, ще стане тяхната мечта – няма да има Парламент, няма да има правителство, страната ще потъне в хаос. Ще се стигне обаче до гражданска война, за която Вие ще сте виновни – Вие, министърът и правителството, защото не вземате никакви мерки. Аз Ви казвам, че ще се стигне до гражданска война и това е реална опасност. Няма как един човек, който има чест, достойнство и гражданско мислене, да стои и да бъде обект на гавра от хора, които не зачитат закона,

Аз съм в пълното си право да отбранявам своя живот и здраве. Знаете, че има такъв текст в Наказателния кодекс – за неизбежната самоотбрана. Докъде ще стигнем обаче при това, не мога да предположа С бездействията обаче на МВР правите така, че да се стигне до нежелани развития на тези сблъсъци. Да, това са провокирани сблъсъци, но на наглостта трябва да се отговори с твърдост на закона. Аз не искам нищо повече от прилагане на закона – към всички да бъде еднакъв, без двойни стандарти! Ако някои от Вас, господин председател, господа министри и господа народни представители, не смятате, че законът не трябва да се прилага за всички, тогава го кажете, за да знаем къде се намираме – дали в най-висшия законодателен орган, или, или, не знам. Държавата започва да се превръща във вандалска територия, където всеки прави, каквото си иска, и закони няма. Това е опасно, много, много опасно. В края на изказването си отново Ви призовавам, господин министър, да кажете ясно от тази трибуна

Има ли други желаещи от името на парламентарна група или процедури? Не виждам. Преминаваме към парламентарния контрол. Има думата народният представител Димчо Михалевски да отправи питане относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014-2020 г. заместник министър-председателя и министър на правосъдието госпожа Златанова. Заповядайте, господин Михалевски. ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, господин вицепремиер, дами министри, уважаеми колеги! Ето това е едно от следващите неща, които Българският парламент и българското правителство буквално в следващите седмици и месеци трябва да завърши като договореност с Европейския съюз, за да може европейската солидарност, която преди повече от години е налична в България, да продължи и за следващия планов период. Именно затова отправям настоящото питане, с което да дам възможност на Вас, госпожо Златанова, да очертаете пред гражданите на Република докъде е стигнало правителството, и правителствата преди Вас, в този изключително важен процес. Самият въпрос на питането е свързан с това: до какъв етап е стигнал процесът, какви са конкретните графици, до какъв етап са стигнали конкретните оперативни програми – Програмата за развитие на селските райони, Програмата за рибарство и аквакултури? Всъщност искам да задам още няколко въпроса: Считате ли, че България подхожда правилно, когато практически е определила като приоритет всички 11 тематични цели, които Европейският съюз даваше възможност всяка от страните членки да определи като свой приоритет? Не е ли това достатъчно луксозно разпиляване на концентрацията на ограничените ресурси? Мисля, че от вчерашното гласуване стана ясно, че няма да бъдат увеличавани за следващия планов период. Смятате ли, че България е достатъчно добре подготвена в своите стратегически политики? Дори да погледнем протокола от последното заседание на работната група по изработване на Споразумението за партньорство, което е отпреди около два месеца, се вижда, че все още има бележки, свързани със здравния сектор, с малките и средни предприятия, със земеделието, с рибарството. Тоест има достатъчно неизяснени възлови въпроси на политиката и концентрацията на нашите цели, които си поставяме. В тази връзка е и въпросът: каква е готовността ни – етапната готовност по изпълнение на списъка с така наречените „предварителни условия”, които задължително трябва да изпълним в рамките до 2016 г.? Тогава ще бъде направен преглед за тяхното изпълнение и се въвежда новият механизъм – възможност за преустановяване на финансирането, ако ние не сме изпълнили тези условия. Ще припомня за широката публика, че този списък е приет преди повече от една година и трябва да е работено по него. Бих се радвал да чуя какъв етап е достигнат, защото това е рисков фактор във възможното използване на средства от Европейския съюз. В този смисъл Ви моля да очертаете във възможно най-широк вариант докъде е достигнат този процес. Имаше и реплики към Вас от предходния министър по управление на европейските средства господин Дончев, който заяви, че всички стратегии са налични, всичко е наред и буквално няма от какво да се притесняваме. Аз не мисля точно така и Ви моля от тази висока трибуна да изложите фактите. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Михалевски. Преди да дам думата на министър Златанова, към господин Михалевски и въобще към народните представители – моля, когато се отправят питания, те да не съдържат поредица от въпроси, а, ако трябва, да се развиват като отделни въпроси,

– принципно. Имате думата, уважаема госпожо министър. Заповядайте.

за да съкратим времето за отговора, което е доста кратко, както и господин председателят отбеляза, ще маркирам съвсем набързо техническата работа, повтарям, техническата работа, извършена досега

и до момента са проведени 8 заседания на работната група, за която Вие споменахте. Последното е на 11 юни под мое ръководство. Обсъдени са: предложенията за тематични цели и приоритети, които да бъдат включени в споразумението; програмите, чрез които да се изпълняват тези цели и водещото ведомство за тяхното разработване; напредъкът в изпълнението на предварителните условия, които ще договорим с Брюксел. Представени са подготвените две версии на проект на Споразумението за партньорство, който съдържа основните елементи на документа съгласно формуляра и насоките за неговото изготвяне – проектът на общия регламент на Европейския съюз. Към момента ние работим по нов вариант на споразумението, заедно с моите колеги министри, който, искам много сериозно да подчертая, надгражда на базата на работеното досега! За съжаление обаче, тази база, която намираме, е много тясна и малка. Защо това е така? В ключови сфери, като здравеопазване, транспорт, електронно управление, държавна администрация и много други, на нас ни липсват ключови, стратегически документи, върху които да изградим планирането и върху тях да приоритизираме в рамките на тези 11 тематични приоритета, за които Вие говорите. Какво имам предвид? Ще кажа два примера. До ден-днешен България няма стратегия в областта на здравеопазването, която би ни послужила за договаряне на финансиране изобщо от европейските фондове. Доктор Андреева в момента работи активно, виждаме се почти всеки ден с нея, за да може до края на годината България да разполага с надеждна стратегия в областта на здравеопазването. Ако такава нямаме, няма да имаме финансиране от европейските фондове. Сами разбирате, че времето за подготовка на стратегията е крайно недостатъчно, но се полагат усилия това да се случи. В областта на транспорта – оперативна програма, по която по която се очаква сериозно финансиране. България няма Интегрирана транспортна стратегия за страната. Това означава, че може и да има стратегия в определен транспортен сектор – казвам „може”, защото досега аз не съм видяла такива, но това, което се изисква от нас, за да може да бъде завършено споразумението и програмирана оперативната програма, е Интегрирана транспортна стратегия за всички видове транспорт на територията на България. Отново повтарям, ние такава нямаме. Това означава, че при липса на стратегия, при липса на приоритети в различните транспортни сектори и различните видове транспорт няма как да бъде започнато планирането на проектите за следващия програмен период, а той започва само след шест месеца. Тоест ако ние не успеем да наваксаме това, което е пропуснато в годините назад, много е възможно да не могат да започнат да се изпълняват проектите от 1 януари 2014 г., защото те трябва да следват стратегическата насока на Интегрираната транспортна стратегия на страната.

първи коментари на Европейската комисия. Предстои много сериозна работа по отразяването им, тъй като подобрението, което се изисква, е сериозно, и същевременно тече подготовка по останалите оперативни програми, които са по-изостанали – „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Иновации и конкурентоспособност”, също така и Оперативна програма „Добро управление”. Сформирани са, разбира се, тематични групи и се работи много усилено. В последните две седмици това, което сме свършили, е следното. Виждаме се всеки ден с колегите министри, които отговарят за изработването на оперативните програми, по две теми. Едната тема е програмирането и разписването на Споразумението за партньорство; втората тема е предприемане на спешни мерки за усвояване на средствата, които са в риск в момента по всички оперативни програми. Въз основа на тези срещи ще изработим план за действие и по двете теми, който ще представим на вниманието на правителството за изпълнение. Последното, което искам да кажа по отношение Споразумението за партньорство – отваряме много широко вратите за обществена дискусия

в етапа, в който е подготвено, да бъде представено на широко обществено обсъждане с участие на неправителствения сектор, на социалните партньори и на всички граждани, които са заинтересувани, на академичните среди, разбира се, след което това, с което мога да се ангажирам, е, че Споразумението за партньорство ще бъде представено и пред българското Народно събрание, за да могат всички народни представители да бъдат запознати с него. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.

да, и други неща нямаме все още. Четири години не стигнаха на предното управление да изработи мастер плановете на ВиК операторите, което в момента също ще затрудни в известна степен Програмата за околна среда и първи приоритет „Води”. Имам два важни въпроса, които искам да Ви задам допълнително. Първият е: много е важно да имаме и готовност с необходимите проекти за следващия планов период, извън процеса на изготвяне на Споразумението за партньорство с Европейския съюз за следващия планов период. Ще дам пример пример – по Механизма за свързване на Европа, който обаче има условие, че България, както всички останали членки, може да кандидатства до 2016 г. с готови работни проекти, с проведени процедури по ОВОС и всички други съпътстващи необходими условия, към настоящия момент такива проекти нямаме. Тоест към днешна дата няма да можем да се възползваме от този многомилиарден инструмент, който е насочен главно като възможност за изграждане на железопътна инфраструктура между Видин и София, София-Драгоман и така нататък. Моят въпрос към Вас е: работи ли се конкретно в това направление – като тук подчертавам, че ще срещнете и подкрепата на народните представители, за осигуряване спешното изпълнение на тези проекти и провеждането на всички процедури? Вторият въпрос: има сериозен негативен резултат от кохезионната политика в последните 12 години, тъй като пропастта между регионите и София е нараснала четири Ако нарастването на паритета за покупателна способност е 10% средно за всички останали региони, за София тя е 40. Тук въпросът е: ще преразгледате ли концентрацията на ресурси, която отново отива в най-големите градове, като изключва практически близо 3 милиона от българското население от възможността да ползват значителни европейски средства като елемент именно на това споразумение с Европейския съюз за следващия планов период? Благодаря Ви.

Уважаеми господин Михалевски, започвам от отговора на втория въпрос. Както вече казах, в момента работим усилено и по оперативните програми, и по Споразумението за партньорство. Ниската степен на готовност, за съжаление, се придружава от ниска степен на съгласуваност между отделните оперативни програми, което също така е ключово за избор вече на ниво конкретни проекти. Разбира се, че ще бъде обсъден и този въпрос, но пак казвам отново, редица последващи въпроси, на които трябва да си отговорим, зависят от това каква степен на готовност имаме в отделните сектори. Това е ключово. По този начин се прехвърлям и на първия Ви въпрос, отново и за инструмента за свързване на Европа, който Вие споменахте. Там също е необходимо държавите членки да имат стратегически документи. да имат стратегически документи. Те не само трябва да са приети на ниво държави членки, но трябва да имат съгласуваност и с европейските приоритети – Стратегията „Европа 2020”, мерките, които Европа предприема за интелигентен растеж, тоест това отново е проблем, който ни препятства вече да имаме готови проекти. Искам да кажа съвсем кратка забележка. Програмирането и изпълнението на такива мащабни инфраструктурни проекти обикновено при добра организация отнема няколко години. Сега тук можем да кажем дали са между седем и три, между шест и четири, тоест трябва да имаме предвид, че ако започнем сега програмирането от нула на тези проекти, ще бъде много тежко да успеем да ги довършим в срока, който е поставен от Европа – 2016 г., но, разбира се, ние ще положим всички усилия. Благодаря. Благодаря Ви. Господин Михалевски, заповядайте за отношение. ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря, госпожо Златанова. Действително темата е изключително широка и лимитът на време не дава възможност да дадете всички необходими подробности, но Вие казахте най-главното. Благодаря Ви за това! Ще срещнете нашата подкрепа, защото този процес е изключително важен. Колкото и тежък да е той, върху рамената и усилията на цялата администрация се стоварва още един процес, и тук трябва ясно да го кажем. кажем. В следващите месеци, до края на годината, когато трябва да бъде изработено споразумението, България ще се състезава с времето и по усвояване и намаляване на риска от загуба на средства по автоматичното освобождаване по правилото N+3/N+2 в рамките на над 500 милиона евро. Затова използвам тази трибуна да Ви насърча. Знам, че има готовност и че има такова намерение следващата седмица в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове да дадем ясна картина каква е ситуацията в момента по усвояването и този риск, и каква е причината България да не се възползва от възможността, както наши сродни държави от Европейския съюз на нашето положение, каквито са Словакия и Румъния, да получи такова удължаване. Това обстоятелство и тази вина в никакъв случай не са в полето на настоящото правителство, а такива думи от членове на предходния кабинет прозвучаха преди два дни. Аз Ви моля да използваме комисията като легитимен орган следващата седмица и пред медиите и широката общественост да посочим причините

Благодарим Ви за днешното участие. Сега да преминем на въпроса към вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Йовчев. Въпрос от господин Антон Кутев относно относно заплахи за живота на бившия министър-председател на Република България. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Въпросът ми е продиктуван от

Това само по себе си е ужасяваща новина. Аз мога да си представя как звучи за всеки в Европа, когато бивш премиер и лидер на опозицията е заплашен да бъде арестуван, затворен и убит в затвора. Това според мен надхвърля рамките на нормалното човешко възприятие.

Именно на тази основа отправям към Вас въпрос: дали е имало информация в Министерството на вътрешните работи за заплахи за живота на бившия премиер Бойко Борисов? Лично аз като гражданин, ако имам сериозни и реални информации – както той каза – от категорично сигурни източници, че някой заплашва живота ми, първото, което бих направил, е да подам сигнал в полицията, за да уведомя органите на реда. Според мен това е гражданската реакция. Тоест има ли подаден сигнал в полицията първо от лицето Бойко Методиев Борисов за това, че животът му е заплашван и че има реална заплаха за живота му? Следващият ми въпрос е: изобщо има ли заплахи за живота на Бойко Борисов и какви са, ако има такива? Следващият въпрос е: да ми кажете Вашето мнение за това възможно ли е в държавата България да се случи така, щото един политически лидер да бъде арестуван и убит в затвора? в затвора? Има ли МВР механизмите да следи подобни процеси? Сами разбирате, че ако всичко това е така, то ние сме изправени пред много сериозен проблем за демокрацията и държавността.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

във връзка с отправения от Вас въпрос Ви уведомявам, че по първия въпрос няма отправен сигнал от бившия министър-председател Бойко Борисов до Министерството на вътрешните работи, който да задържа информация за подготвено работи системно постъпват много и различни сигнали за лица, заемащи висши държавни длъжности, по които структурите на ведомството извършват необходимите проверки, в това число във взаимодействие с други служби от сектора „Сигурност и обществен ред”. В голямата си част сигналите са неточни, не съдържат конкретика и често пъти са подавани от ненадеждни източници. След извършена проверка по отношение на зададения от Вас въпрос се установи, че подобни сигнали са постъпвали в шест областни дирекции на МВР, а именно Благоевград, София, Търговище, Хасково, Пловдив и Варна. В Благоевград през месец април 2013 г. на телефон 112 е получен сигнал за едновременно отправени закани за убийството на господин Борисов и на бившия министър на вътрешните работи господин Цветанов. По сигнала е започната работа от служители на сектора „Противодействие на криминалната престъпност” в Областна дирекция на МВР – Благоевград. Установена е самоличността на подателя на сигнала. Лицето е задържано на територията на село Долно Българево – община Благоевград. С оглед здравословното му състояние същото е настанено в Специализирано психиатрично отделение – Благоевград. В София през февруари 2013 г. е постъпила информация, че две неустановени лица са обсъждали хипотеза за евентуално посегателство срещу живота и здравето на господин Борисов, което да се извърши от криминално проявен, неустановен сръбски гражданин. По информацията е работено в няколко структури на МВР, СДВР и ГДБОП. Предвид отсъствието на конкретни факти и обстоятелства, както и такива, които да позволяват допълнителни действия по проверката, информацията е оставена без последствие и архивирана. През февруари 2013 г. в Районно управление – полиция, град Омуртаг, при Областна дирекция на МВР – Търговище, са получени три последователни телефонни обаждания от неизвестно лице, което е отправило закани към тогавашния министър-председател. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия лицето е установено. След проверка е установено, че страда от психично заболяване. Материалите по преписката са изпратени в Районна прокуратура – град Омуртаг, където същата е прекратена поради невменяемост на извършителя на деянието. През февруари 2013 г. на телефон 112 в град Варна е получено обаждане от мъж, който е заявил, че ще взриви премиера Бойко Борисов. Лицето е съобщило данни за своята самоличност и е задържано. Същият е криминално проявен по чл. 206 и чл. 209 от Наказателния кодекс, но не е осъждано. В последвалите разпити лицето е заявило, че действията му са били предизвикани от репортажа за намушкания с нож във Варна гражданин Иван Петров, който бил сред участниците на протеста срещу „Енергопром”. Двамата се намирали в приятелски отношения и след прекомерна употреба на алкохол извършителят решил да се обади на телефон 112 и да отправи заплахи към премиера на страната. По-късно задържаният е направил изявление, че съжалява за извършеното от него и не е имал никакво намерение да осъществи отправените заплахи. На основание чл. 56 от Закона за МВР на извършителя е съставен протокол за полицейско предупреждение. Материалите са изпратени по компетентност на Районна прокуратура – Варна, която е прекратила преписката. През юли 2012 г. в Районно управление на полицията – Харманли, при Областна дирекция на МВР – Хасково, е постъпила информация, че лице с установена самоличност, във видимо нетрезво състояние, пред питейно заведение в центъра на село Бисер е отправило закани да извърши покушение срещу тогавашния министър-председател Бойко Борисов. Незабавно са предприети необходимите действия за издирване и задържане на лицето. Същото е осъждано за грабежи, кражба, измами и хулиганство. При последващите разпити на задържания е изяснено, че е направил тези изявления във връзка със смъртта на приятеля му Тодор Димитров Тодоров, известен с прякора Чакъра. Изявленията били свързани с факта, че господин Борисов в качеството му на главен секретар на МВР е ръководил операцията срещу Тодор Тодоров. По случая е изготвена обобщена справка до главния секретар на МВР и до ГДБОП в МВР, с предложение информацията да бъде предоставена по компетентност на Срещу извършителя на деянието е образувана преписка по Указа за борба с дребно хулиганство, която е предоставена на компетентната прокуратура и му е наложено административно наказание – престой в поделение на МВР. От 2009 г. до 2013 г. в Областна дирекция на МВР – Пловдив, са водени общо пет досъдебни производства, две от които са хулиганство и три за подаване на фалшиви сигнали по телефона, свързани със закани и заплахи за живота на господин Бойко Борисов. Във всички цитирани случаи на образувани досъдебни производства е установено, че същите са по повод постъпили обаждания на телефон 112 от лица в явно нетрезво състояние, които по определени поводи са отправяли заплахи за убийство. В заключение, в резултат на извършените проверки в структурите на МВР и последвалите процесуално-следствени действия констатираме, че не са открити допълнителни факти и обстоятелства, които да са свързани с изявленията на господин Борисов през последния месец за заплахи за живота му, какъвто е конкретният въпрос. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин вицепремиер, аз благодаря за изчерпателния и очевидно съвестен отговор, който сте подготвил.

тогава всъщност какво налага охраната, която в момента ползва бившия премиер, която, доколкото ми е известно, както съм го виждал последните пъти, не се различава от тази на бившия вицепремиер Цветанов? И двамата ходят с няколко джипа и доста хора охрана. хора охрана. Подобни заплахи от типа на тези сигурно всички ние сме получавали, особено сега, във връзка с протестите. Аз за себе си какво ли не чух, пък не само аз, а и семейството ми, но все още се движа без охрана по улиците и не смятам да променям това. Така че какво налага охраната, която те имат, и каква е охраната, която ползват? Второ, по-важното, ако това, което казва Бойко Борисов, както Вие казахте, че той не е подал сигнал в полицията и че Вие нямате данни за заплахи за живота му по начина, по който той го говори, още повече в затвора и така нататък, това означава, че този човек лъже. Когато лидерът на една опозиционна партия и бивш премиер на една държава лъже очевидно в медиите, пред много хора, според мен това показва или това показва или склонност, която граничи с характерологични неща, които аз не мога да определя, или че той го прави с интерес. Когато един политик от това ниво лъже, за да запази своя публичен имидж или да си добави някаква облага, това представлява определен проблем както за въпросния политик, така според мен и за демокрацията като цяло. цяло. Моят извод от Вашия отговор е, че ако Бойко Борисов е излъгал, което ми се вижда очевидно след отговора Ви, то той няма как да остане лидер на опозицията. Не мога да си представя изобщо, че такъв човек е бил в състояние да управлява държавата четири години. Не знам, явно има хора, които гласуват за него, но за мен за мен бивш премиер, сегашен лидер на опозицията, който лъже безогледно всеки път, когато това му потрябва, абсолютно очевидно, това според мен е нетърпимо.

Уважаеми господин Кутев, не мога да отговоря на въпроса Ви какво налага охраната на бившия министър-председател, тъй като това е от компетентността на Националната служба за охрана. Там се вземат решения дали има съответната степен на застрашеност на лицата, които трябва да получат охрана и кога трябва да имат засилена охрана. този аспект няма да мога да отговоря на въпроса Ви. По отношение на мнението ми за това изказване. Мисля, че България и съм убеден в това, е правова държава с работещи институции. В една правова държава, където има върховенство на закона, убеден съм, че своеволие, особено в такъв размер – човек да бъде задържан без основание, да бъде вкаран в ареста и спрямо него да бъде направено покушение, аз не вярвам дълбоко. Вярвам, че България ще остане правова държава. Благодаря. Благодаря, господин министър за Вашето участие в днешния парламентарен контрол.

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! По повод напрежението около протестите искам да споделя пред Вас следното. Министерството на вътрешните работи има диференциран подход към протестиращите български граждани. Ние ще продължаваме с всички усилия и законови средства да пазим живота и здравето на мирно протестиращите български граждани. Същевременно ще прилагаме всички законови мерки спрямо тези, които се опитват да предизвикват насилие и които се опитват да повишават нивото на агресия. Уверявам Ви, че в момента работим активно и правим това с всички законови сили и средства. Работим по установяване на всички онези, които се опитаха да упражнят насилие спрямо други български граждани. Издирваме ги и когато това нещо бъде извършено, към тях спешно ще бъдат повдигнати съответните обвинения. Също така искам да благодаря на мирно протестиращите български граждани за тяхното отношение и затова, че се разграничават изцяло от всякакви форми на насилие. още веднъж да заявя, че спрямо тези, които предизвикват насилие, ще действаме с цялата строгост на закона. Искам да се обърна към Вас с още нещо. Убеден съм, че успелите общества се крепят на върховенството на закона. В тази си увереност и в тази посока Ви уверявам, че независимо под какъв натиск ще бъда подложен и откъде ще бъде той, аз никога няма да отстъпя на сантиметър от това – във всичките си действия ще се ръководя от интересите на народа! Благодаря. Продължаваме парламентарния контрол. Следва питане към госпожа Терзиева – министър на регионалното развитие, от господин

министри, колеги, Оперативна програма „Регионално развитие” беше най-добре подготвената оперативна програма в плановия период 2007-2013 г. и тя стартира като такава в първите две години на нейното изпълнение. Резултатите За съжаление, днес оперативната програма е изправена пред много сериозен риск. До края на настоящата 2013 г., за да не се задейства автоматичното правило на освобождаване и загуба на средства и то в значителен размер, по програмата трябва да бъдат усвоени над 575 млн. лв. Ще припомня само, че за първите месеци на настоящата година усвояването е в порядъка на около 240 милиона. Вие може да направите сметка какъв е реалният риск и темп. с това преди около два и половина, три месеца беше анонсирана – първоначално от редовния предсрочно отишъл си кабинет на господин Борисов, а след това от служебния кабинет на господин Райков – готовност да се прекратят голям брой проекти на българските общини и да се пренасочат към един голям инфраструктурен проект – изграждането на северната скоростна тангента на София. В тази връзка въпросите ми към Вас, госпожо Терзиева, са: какви са конкретните решения на Комитета за наблюдение и какво е изпълнението на тези решения към днешна дата? Какъв е рискът да бъдат прекратени, ако не ме лъже информацията, над 60 проекта на български общини? Каква е готовността въобще да се изпълни този инфраструктурен проект? Какви са критериите, които са водили специалистите, изпълняващи Програма „Регионално развитие” да тръгнат на това решение? Тъй като това решение ще доведе обезателно до доста негативи в българските общини, смятам, че въпросът е от висока значимост. Благодаря.

от дела на Европейския фонд за регионално развитие. Идентифицираният тогава риск от загуба на средства се дължи предимно на забавяне на изпълнението в резултат от стартирали съдебни производства и административни обжалвания на процедурите за избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки, незадоволително качество на физическото изпълнение на инфраструктурни проекти, водещо до забавяне на верификацията, недостатъчна активност от страна на бенефициентите в процес на подаване на регулярни искания за плащания към управляващия орган. В резултат на извършения тогава анализ на проектно ниво са идентифицирани 84 договора за безвъзмездна финансова помощ с висок риск с изпълнение на обща стойност 158 млн. лв. от общо 515 договора с изпълнение на стойност 1 млрд. 727 млн. лв. Като високорискови са определени договори за безвъзмездна финансова помощ в рамките, на които не са сключени договори с основни изпълнители – за строителство, строителен авторски надзор и/или доставка до 10 месеца след датата на сключване на съответния договор за безвъзмездна финансова помощ. Тези проекти представляват висок риск за програмата по отношение при влагането на правилото N+2/N+3 предвид забавянето в изпълнението, водеща от своя страна и до забавяне във верификацията на средства. В тази връзка на проведеното на 28 май 2013 г. дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на управляващия орган на оперативната програма е взето решение в рамките на месец юни да бъдат проведени съвместни срещи с бенефициентите

В изминалия месец положихме много усилия да се срещнем с всички бенефициенти и общини – имаме още една седмица – с цел да минимизираме до нула риска от забавено усвояване на средства или въобще да не се усвоят. Към днешна дата са проведени 51 срещи с бенефициенти, в резултат на което са определени конкретни стъпки за действие по всеки конкретен проект и един реалистичен график за предявяване на искания за плащания към управляващия орган до края на 2013 За днес са предвидени срещи с общини Челопеч, Балчик, Асеновград и Болярово. До този момент след проведените срещи не са идентифицирани основания за предприемане на действия за прекратяване на договори за безвъзмездна финансова помощ. Положили сме специални усилия за това. В допълнение с оглед минимизирането на риска от загуба на средства по програмата, управляващият орган е проучил възможността за включване на голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент 1083/2006 г., което допринася за намаляване на целта за постигане на правилото N+2/N+3. Като голям проект, съответстващ на целите на оперативната програма и в напреднал етап на готовност, тогава е било решено проектът за изграждане на северната скоростна тангента като връзка на автомагистрала Калотина – София със софийския околовръстен път и началото на автомагистрала „Хемус”, с което ще се осигури свързаност между три европейски коридора.

и предвид решението на Комисията за защита на конкуренцията от 12 юни, където процедурата е върната на етап „Техническа оценка на офертите”,

за да се получат възможности и за други проекти, за да можем да имаме резервни проекти, които, разбира се, да отговарят на чл. 39 на Регламент 1083 с цел другата седмица да решим вече окончателно кои проекти ще предложим, за да можем да минимизираме риска от загуби до нула. Господин Михалевски, искам да Ви уверя, че работим усилено и още следващата седмица ще обсъдим точно тези проекти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин Михалевски, заповядайте за два уточняващи въпроса. Уважаема госпожо Терзиева, благодаря за информацията. Има оптимизъм. Разбира се, аз смятам, че предстои доста сериозна работа. В тази връзка Ви задавам двата допълнителни въпроса. Анализът, който в момента извършва министерството и, до колкото разбирам, го завършва до края на настоящия месец, е добра основа да може да се уточни и още нещо.

предварително финансиране на проектите, защото знаем какви са условията – че те трябва да бъдат извършени като дейности и разплатени, а за съжаление, състоянието на общините не е в много добра кондиция от гледна точка на финансите? Тоест да може да се предприемат конкретни мерки следващите седмици, освен Фондът ФЛАГ, дори ако трябва да се помисли и за някаква конкретна времева безлихвена подкрепа от централния републикански бюджет. Вторият въпрос – една от причините, според мен, която доведе до сериозното забавяне на изпълнението на програмата, е именно непрекъснатото докладване на огромен брой нередности при нейното изпълнение, които, според мен, нямат много сериозно основание в масовия случай, но създават затормозяване на администрирането на програмата и забавянето на нейното изпълнение. Това води и до налагане на финансови корекции, чието налагане пак не е по най справедливият начин за всички бенефициенти при един и същи подход. Затова моят въпрос е: разглеждате ли Вие като министър и съответно управляващият орган на програмата да се направи много сериозен анализ, за да се уточни как този механизъм на докладване на нередности и налагане на корекции спира процеса? Смятам, че това е една от големите резерви, които можем да използваме, за да ускорим изпълнението на програмата.

Да, предвиждаме да направим един такъв анализ. При постъпването ми и аз идентифицирах тази проблематика, свързана с начина на докладване на нередности. Много е важно да знаем каква е процедурата, кой носи отговорност, на какво ниво се прави този начин на докладване, както и последиците, до които води това докладване от гледна точка на финансовите корекции. още следващата седмица да възложа изготвянето на такъв анализ. По отношение за предварителното финансиране, другата седмица имам среща с Националното сдружение на общините. След като ще имаме подкрепата и от Вас депутатите, би могло да помислим по този въпрос и да намерим решение.

в значителна степен, за да бъдем коректни към всички от къде тръгваме, защото има много спекулации колко добре е изпълнявана програмата. Пак подчертавам, че това беше най-добрата програма, подготвена и като бенефициент, и като управляващ орган, и като програмни документи, и като старт. Ще отбележа пред българските граждани, че към края на месец май усвояването по Оперативна програма „Регионално развитие” е на ниво 42,32% от общия размер на средствата, което е малко над 1млрд. Възстановяването на средства като окончателно признати разходи от Европейската комисия към същата дата – 31 май, е на ниво 27,40% от дела на европейското финансиране, което е 1 млрд. 361 млн. евро. Тоест има 15% по-бавен темп на доказване пред Европейската комисия

Това показва, че има неща, които трябва да бъдат изчистени, наложени, защото в крайна сметки всички сме заинтересовани всяко евро на европейската солидарност да достига до българските общини и оттам – до българските граждани. Благодаря.

постави своя въпрос относно рехабилитация и разширение на пътя Пловдив – Асеновград и изграждане на отклонение към квартали на Асеновград при предстоящото му разширение. уважаеми госпожи министри, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Терзиева, обръщам се към Вас във връзка с реализацията на Проекта „Разширение на пътя Пловдив – Асеновград”

преди около година, през юли миналата година, на тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова. Тогава тя ми отговори, че за финансирането на този проект са осигурени средства от държавния бюджет и заем от Европейската инвестиционна банка, като целият пътен участък, който предстои да бъде рехабилитиран, е 31 км на стойност 35 млн. лв. Госпожа Павлова ме убеди, че към тогавашния момент техническият проект за изпълнението и реализацията на този проект, включително и изключително чувствителните – ще посоча и с определени очаквания на гражданите, които живеят в двата квартала „Долни Воден” и „Горни Воден” относно вливането и отливането са вече също готови проектно. Разработена е цялата документация и тогава предстоеше да бъде обявена тръжна процедура, съгласно правилата на банката. Очакванията на госпожа Павлова бяха, че през 2012 г., до края на годината, може да бъде проведена процедурата и избран изпълнител и пролетта на настоящата година да стартира строителството. Това не се е случило. Факт е, че и към момента няма строителство. В тази връзка моите въпроси към Вас са: Има ли вече готовност да започне изпълнението на първия етап от Проекта „Разширение на пътя Пловдив – Асеновград” в посочените преди малко координати? Осигурено ли е финансирането на проекта и налични ли са средствата? Кога се предвижда окончателно да бъде изпълнен проектът и осигурени ли са средства за цялостното изпълнение на този проект? Накрая, като четвърти въпрос: къде точно се предвижда да бъдат изградени отклоненията или така наречените вливания и отливания към кварталите „Долни Воден” и „Горни Воден”? Поставям този въпрос, защото има няколко варианта към сега съществуващите отклонения. Има и трети вариант, който ще посоча още сега – през квартал „Запад”, който е доста неудобен, неизгоден. След малко ще посоча всичките си съображения

е основна транспортна артерия, свързваща област Смолян с централна България и част от лот 15 на Проект „Транзитни пътища 5”. Лот 15 се състои от два участъка с обща дължина около 31 км. За участък 2 на път ІІІ-804 има издадено разрешение за строеж от месец април 2012 г. от областния управител на град Пловдив. Предвидените строително-монтажни работи в участък 1 на път ІІ-86, а именно изграждането на пътен възел при квартал „Горни Воден” и второ платно за движение налагат извършването на допълнителни отчуждителни процедури. През месец май 2013 г. парцеларен план за обект от километър 14 плюс 860 до километър 25 плюс 150 е внесен за разглеждане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика. След одобряването на подробния устройствен план на парцеларен план за обект от Националния експертен съвет по устройство на територията, Агенция „Пътна инфраструктура” има готовност да предприеме искане за принудително отчуждаване по реда на Закона за държавната собственост пред Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие. За път ІІ-86 Пловдив – Асеновград е осигурена възможност за финансиране от „Транзитни пътища 5”. Проектът се финансира чрез финансов договор от месец август 2007 г. между Република България и Европейската инвестиционна банка. Очакваната стойност на програмата е 705 млн. евро. От 2007 г. до настоящия момент в частта „Заем” са преведени седем транша на обща стойност 167,5 млн. евро, което е 44% от заемните средства. Остатъкът от заема е 220 млн. евро. Според Закона за държавния бюджет всяка година се определя размерът на средствата за държавни инвестиционни заеми. Този размер включва частта „Външно финансиране и съфинансиране”. Утвърдените средства за 2013 г. за държавни инвестиционни заеми на Агенция „Пътна инфраструктура” са около 169 млн. лв., като за проект „Транзитни пътища 5” е 120 млн. лв. Към настоящия момент не може да се твърди, че рехабилитацията на път ІІ-86 Пловдив – Асеновград е финансово обезпечена. Определеният годишен разходен лимит по заемното споразумение е недостатъчен за завършване на текущите проекти и на този етап не е възможно стартирането на нови обекти, които са заложени в проект „Транзитни пътища 5”. Стриктната бюджетна дисциплина през периода 2010-2013 г. е наложила ограничения на средствата за проекти, финансирани с държавни инвестиционни заеми, които са администрирани от Агенция „Пътна инфраструктура”. През 2012 г. републиканските средства, отпуснати със Закона за държавния бюджет за държавни инвестиционни заеми, към които е и „Транзитни пътища 5”, са били лимитирани. Осигуряването на необходимия финансов ресурс от републиканския бюджет за завършване на вече стартиралите по „Транзитни пътища 5” лотове е принудило Агенция „Пътна инфраструктура” да отложи началото на тръжната процедура на лот 15 и другите нестартирали лотове за 2013 г. при условие, че срокът на заема от Европейската Съвместно с Европейската инвестиционна банка вече е подготвено предложение за удължаване на заемното споразумение до 31 декември 2016 г., което е в процедура на съгласуване. на финансите и ратификация от Народното събрание Агенция „Пътна инфраструктура” има готовност за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител през 2014 г. и стартиране на строително-монтажните работи през 2015 Отклоненията вливане и отливане на квартал „Долни Воден” и квартал „Горни Воден” са ситуирани съответно на километър 23 плюс 020 дясно и на километър 24 плюс 160 дясно, където в момента се намират съществуващите отклонения за населените места. Проектната разработка от 2009 г. предвижда изграждане на ляво платно за движение при пълно използване на съществуващото дясно платно. Широчината на настилката на отклонението на квартал „Долни Воден” и квартал „Горни Воден” е 7 метра, като са предвидени банкети с широчина един метър

Ви. Благодаря за подробната

друго приоритизиране и тези средства са били насочени към други обекти. Но аз, от трибуната на Народното събрание, представлявайки волята на гражданите, които живеят там, на първо време това е комуникация между Пловдив – областен град, и един голям град – община Асеновград, където живеят над 70 хиляди жители,

видно, че този път трябва да бъде обект на внимание. Предполагам, че колегите народни представители и всички институции от областта поддържат това, което в момента ще излезе като позиция, че трябва да бъде изградена колкото е възможно по-рано и своевременно тази отсечка. Надявам се, че Вие ще споделите тези потребности с оглед на това, че този път е изключително много натоварен, има изключително много пътно-транспортни произшествия, за съжаление с много, подчертавам много летални, смъртни случая. Относно така наречените вливания или отклонения към кварталите Долни и Горни Воден, от това, което чувам, от техническата информация, която предоставяте, е видно, че има има отклонение от посока Пловдив към Асеновград. Но включването, което е много чувствително, от кварталите Долни и Горни Воден към посока към Пловдив, не ми се вижда да е достатъчно добре уредено. С оглед на това ще помоля за една среща, на която технически да се уточнят тези подробности с оглед на потребностите. А и всяка една нова инвестиция трябва да доведе до подобрение в комуникациите и трябва да има един адекватен, правилен подход хората да бъдат облекчени. В противен случай, ако няма адекватно решение, трябва близо пет

в по-голямата си част поливно земеделие. Така че тези средства, които ще бъдат инвестирани, определено трябва да доведат до подобряване на комуникацията, за да може хората да реализират дейностите по най-добрия начин. Очаквам бъдещи решения и по-своевременното строителство на тази отсечка от пътя. Благодаря.

от госпожа Калина Балабанова относно бъдещите действия на Министерството на околната среда и водите по въпроса с изграждането на Депо за твърди и битови отпадъци на територията на село Стожер. КАЛИНА БАЛАБАНОВА (Атака): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги! На 9 юни 2013 г. се проведе протест против изграждането на Депо за твърди и битови отпадъци на територията на село Стожер, област Добрич, община Добричка. Депото е предвидено да бъде изградено 1600 м от селото с площ 217 дка. Опасенията на протестиращите са, че този проект ще съсипе плодородието на земята и ще отрови подземните води, които напояват цяла Добруджа. Жителите на село Стожер са наясно с изготвения доклад за оценка на въздействията върху околната среда и решения по ОВОС, но ги оспорват поради следните причини. Предвидената територия е била включена в „Натура 2000”, но впоследствие статутът й е сменен. Жителите на село Стожер твърдят, че причината за това са плановете местността да се превърне в сметище. Плаващите пясъци и местообитанията на грабливите птици, които са типични за този район, са значително застрашени. Парцелът също така попада във вододайната зона до коритото на местността „Суха река”. „Суха река”. За да се прокара цялостен път до депото съществува опасност частни имоти да бъдат отчуждавани. Тогава хората ще понесат не само здравословни, но и финансови щети. Ако части от тези имоти се отцепят, заради изграждането на път до депото, това ще създаде и проблеми на жителите при обработването на земите, както и при преминаване на животните. Ето защо до момента жителите на село Стожер са предприели редица действия, с които да се противопоставят на Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, а именно: заведено е дело в Добричкия административен съд срещу изграждането на регионалното депо; дадена е жалба до съда в Страсбург, откъдето съответно е разпоредена проверка; до Президента на Република България е изпратена декларация, подкрепена с подписка против изграждането на „Депо за твърди и битови отпадъци” на територията на село Стожер. с това моля да ми отговорите: какви мерки ще предприеме Министерството на околната среда и водите за разрешаването на проблемите с изграждането на „Депо за твърди и битови отпадъци” на територията на село Стожер? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, госпожо Балабанова. Госпожо министър, заповядайте за отговор. Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо министър! Уважаема госпожо Балабанова, аз Ви благодаря за този въпрос, тъй като той е един от множеството въпроси, които засягат проблема с изграждането на депа за твърди и битови отпадъци на територията на България. Според ангажиментите ни в Договора за присъединяване към Европейския съюз България трябваше, в минало време казвам, да изгради системата за третиране на битовите отпадъци още в края на 2009 г. Благодарение на забавянето на подготовката на поредица от проекти за изграждане на депа за твърди и битови отпадъци

Един от проблемите, с който се сблъсква Министерството на околната среда и водите при подготовката и финансирането на такива проекти, е избора на място за разполагане на клетките на депото и съответно, в бъдеще, изграждане на инсталации за преработка преработка на отпадъка към съответното депо. Искам да напомня, че реализирането на Проекта по Оперативна програма „Околна среда”, който подкрепя изграждането на депото в село Стожер, включва построяване на регионално депо за неопасни отпадъци, път за достъп специално за нуждите на депото и две претоварни станции за отпадъци в Тервел и в Балчик. Водеща община е: община град Добрич по целия проект, а общините Генерал Тошево, Шабла, Каварна, Никола Козлево и Крушари, както и Сдружение с нестопанска цел „Управление на отпадъците” – регион Добрич, са партньори по проекта. За проекта са издадени, както и Вие споменахте, решение по оценка на въздействието върху околната среда и комплексно разрешително, които са задължителни, за да започне изграждането на съоръжението. Спазени са законовите изисквания. Отчетено е това, че при извършените хидрогеоложки проучвания за площадката на регионалното депо е установено, че подземните води се намират на дълбочина около 1000 метра от повърхността и не съществува опасност от замърсяването им. Теренът, на който се предполага разполагането на регионалното депо, не се използва за земеделски нужди и е определен след извършени прединвестиционни проучвания, на които са разгледани на два етапа 32 алтернативни площадки. Приемам Вашия въпрос и поемам ангажимента да се направи специална проверка по всички процедури, по които е определена площадката при село Стожер. За целта ще организирам среща с всички заинтересовани общини и гражданите, които предявяват претенции към площадката, за да можем да търсим вариант за изграждане на депото, което е абсолютно необходимо за тези общини, но на терен, по който няма възражения, по който няма съмнения, че е изключен от „Натура 2000” и който ще бъде приемлив за жителите от населените места, които са засегнати от изграждането. Благодаря.

Уважаема госпожо министър, благодаря Ви за този отговор. Тъй като Вие споделихте готовност да отидете на място, жителите на село Стожер сами са определили места, които са по-подходящи, защото село Стожер е най-голямото в тази община с най-много жители, те познават територията много добре и със сигурност ще стигнете до консенсус, ако отидете до тях и говорите с тях. с тях. Бих желала да поставя акцент върху по-важните въпроси от този проблем, с които самите хора от селото ме запознаха. Как ще се гарантира на жителите на село Стожер, че техните опасения няма да се реализират? Трябва да дадем гаранция на тези хора. Трябва да Трябва да им дадем гаранция, че подпочвените води няма да бъдат натровени, а съответно и самите жители, че няма да се предизвика екокатастрофа, че ще опазим плаващите пясъци и местообитанията на грабливите птици. Вие самата можете ли да бъдете гарант, ако отговорът на изброените въпроси не е положителен? Защото отговорността ще е Ваша, наша, но последствията ще бъдат поети не от Вас, а от гражданите на село Стожер. Бих искала да Ви помоля да ми обещаете и да ми дадете думата си на министър на околната среда и водите, да обещаете на всички граждани, които в момента Ви гледат, че няма да оставите този въпрос без действия. Лично аз също се ангажирам внимателно да следя не само Вашите действия, но и на всички институции. За да демонстрирам тази моя готовност, аз съм Ви подготвила документи, по-точно копия от документи, с които съм се сдобила, именно: декларация на жителите на село Стожер; подписка срещу депото за твърди и битови отпадъци на жителите на село Стожер; становища от европейски институции; научни доклади по поръчка на Министерството на околна среда и водите на различни сметища във Федерална република Германия; писмо от Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за Стожер” до Президента на Република България; отворено писмо-обръщение към гражданите на град Добрич от господин Диманов; доклад за ОВОС; нетехническо резюме на доклад за ОВОС и така нататък. Благодаря за вниманието.

са внушителни. Аз поемам ангажимента, че ще проверя много внимателно, както всичко, което ми предоставихте, така и позицията на администрацията на Министерството на околната среда и водите и Управляващия орган на Оперативната програма, която е довела до избора на тази площадка и съответно процедирането за изпълнение на проекта. В случая мога да гарантирам само това, че проверката ще бъде обстойна, много внимателна и в нея ще бъдат включени и протестиращите жители на село Стожер. Но искам да обърна внимание, че ако ние искаме да изпълним нормалния ангажимент на модерна, цивилизована държава да управляваме отпадъците си, трябва да намерим места, в които да изграждаме на първи етап депа, а в бъдеще и инсталации за преработка на отпадъците. Слава Богу, бъдещата цел не е изграждане само на депа, а преди всичко изграждане на инсталации за преработка и оползотворяване на отпадъците. Така че в този процес винаги има две страни и ангажиментът, който аз поемам, гарантирам, че ще бъде разгледан въпросът, ще има среща с жителите, които протестират и ще търсим компромисен вариант. Благодаря. Госпожо Михайлова, благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Той ще продължи с два въпроса към госпожа Таня Андреева, министър на здравеопазването. Първият въпрос е от народния представител Димитър Димов относно проблемите на диабетиците в България.

Господин председател, дами и господа народни представители, госпожо Андреева! В момента в България по неофициална информация има 500-600 хиляди души, болни от захарен диабет. Колко е точният брой обаче, никой не може да каже, тъй като официален регистър на диабетиците в България досега никога не е правен. Цифрите, които посочвам, са на базата на регистри, изготвени от неправителствени организации, чиито данни обаче няма да как да приемем за официални. Липсата на подобен регистър води до затруднено планиране на диагностиката, лечението и осигуряването на финансовите средства, необходими за справянето и борбата с диабета. Всеки човек, болен от диабет, е задължен по закон да посещава ТЕЛК на всеки две години, което според нас от „Атака” в повечето случаи е абсолютно излишно и е свързано както с допълнителни разходи, така и с ненужно обикаляне по институциите, което за някои от болните е изключително трудно. Ежегодно специалистите ендокринолози изготвят така наречените „етапни епикризи” за състоянието на пациентите и болните от диабет за целия период от годината. Те могат да направят например експертна оценка дали е необходимо болният да посещава ТЕЛК, или не. Според Партия „Атака” за правилното лечение и получаване на нова информация за новостите в борбата с диабета е необходимо диабетиците да правят постоянни срещи с водещи специалисти и фирми, имащи производства, насочени за лечение на захарния диабет. От тях те се информират, разпространяват информацията на свои близки и познати, болни от захарен диабет, с цел ранното предотвратяване и навлизането в тежък стадии на болестта. За да се случва това е необходимо наемането на помещения, които технически да са добре оборудвани и да бъдат център за всички, имащи отношение към диабета. с това, госпожо министър, въпросът ми към Вас е следният: ще работи ли Министерството на здравеопазването за изработване на Национален регистър на болните от захарен диабет в България, какъвто всъщност до момента няма? Ще отпадне ли задължителното посещение на ТЕЛК на всеки две години, а вместо това комисията да се посещава единствено по предложение на наблюдаващия специалист и в случаи, когато посещението е необходимо за получаване на определени облекчения и осигуряване на различни помощни средства и материали от болните? Накрая, не на последно място, ще се ангажира ли Министерството на здравеопазването във Ваше лице, като министър, да проведе разговор с общините в България за осигуряването на такива помещения, за които казах

за болните от диабет. В България е бил правен опит за въвеждане на такъв регистър, който е във формат, зададен от Световната здравна организация, но за съжаление той не е проработил ефективно. Потребността от регистър не касае само болните с диабет, а по принцип всички заболявания, които се нуждаят от ясна и точна преценка на данните за тях. Защото това води до правилна и ефективна политика както на Министерството на здравеопазването, така и на управлението и контрола на изразходването на обществения ресурс от Националната здравноосигурителна каса. Конкретно за диабетния регистър мога да кажа, че е предвиден за финансиране по линия на Норвежкия финансов механизъм, който предстои да се реализира през следващата година, тъй като в момента се финализира споразумението, което, за съжаление, твърде дълго е забавено от предхождащите управляващи. Съгласно разпоредбите на чл. 69, ал. 1, 4 и 5 от Наредбата за медицинска експертиза, приета от Министерския съвет през 2010 г., срокът на инвалидността е от 1 до 3 години, в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността, вид и степен на увреждане. При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността, степента и вида на увреждането се определя пожизнен срок на инвалидност. При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидност, се определя съгласно по-горе споменатия ред – от 1 до 3 години. Това е в интерес на лицето, което при напредване развитието на усложненията, може да получи по-голям процент инвалидност, съответно по-големи придобивки. Видно от изложеното, на болните от захарен диабет е дадена нормативна възможност за освидетелстване с пожизнен срок на инвалидността. Допълнителните увреждания, съпътстващи захарния диабет, като диабетната полиневропатия, ретинопатия и други налагат по-често проследяване в рамките на постановения от ТЕЛК нормативно определен срок, което е логично, защото усложненията най-често прогресират в хода на заболяването. Освен това в интерес на болните нормативната уредба дава възможност при определен пожизнен или друг срок на инвалидност, в случай че е влошено здравословното състояние, освидетелстваното лице да може да поиска ново, предсрочно освидетелстване от ТЕЛК по реда на действащите разпоредби. Има възможност и по-голяма потребност от оптимизиране на процесите на експертиза, което е безспорно. Това касае не само болните от захарен диабет, а и редица други заболявания, които минават на експертиза от ТЕЛК.

По повод последния Ви въпрос – за клубовете за диабетно болни и възможността те да бъдат ползвани от неправителствени организации, които се борят за правата на тези хора, поемам ангажимент да го дискутирам с Националното сдружение на общините в България, каквито разговори в момента ние водим по повод общинското здравеопазване и мерките за стабилизиране и запазване на малките болници в труднодостъпните и тежки региони. Поемам ангажимента това да бъде част от разговорите ни с тях, за да могат да бъдат отдавани такива помещения за обучение и различни други здравни приоритети

Господин председател, госпожо Андреева! Благодаря Ви за този отговор. Радвам се, че поехте наистина конкретни ангажименти. Ние от „Атака” ще следим това да стане реалност в най-кратки срокове. Разчитам на Вас да вземете наистина присърце проблемите на тези хора, не само за болните от диабет, все пак ние трябва да се грижим за всеки български гражданин, който има здравословни проблеми. Най-вече имам повече увереност, че наистина ще направите нещо в тази насока, защото за разлика от предишния министър на здравеопазването, Вие сте доктор

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! От началото на тази календарна година в здравната система се генерира сериозно напрежение. Притеснени са болниците, чиито бюджети бяха орязани с повече от 20%. Притеснени са лекарите от доболничната помощ. Притеснени са българските пациенти заради хаоса, който създаде въведената от управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Цеков методика за разплащане на дейностите, заради така наречените „прогнозни”, но всъщност абсолютно лимитирани бюджети. Тази методика въпреки протестите и на болниците, и на лекарите, и на пациентите не беше отменена. През последните седмици ескалира допълнително напрежение заради забавените разплащания с болничната помощ. На практика парите до 31 май, до вчера не бяха разплатени с болниците. проблеми, има с разплащанията в доболничната помощ – с 8-10% са намалени парите за джипитата, а с 20-30% спрямо миналата година са намалени средствата за лекарите специалисти в доболничната помощ. В резултат на това направленията не достигат – направления за клинични изследвания, направления за прегледи при лекари специалисти. Затова пациентите трябва да чакат до началото на следващия месец, за да се прегледат, за да отидат при лекар специалист, за да постъпят за болнично лечение. Твърди се, че това е така, защото бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е пробит. На практика Националната здравноосигурителна каса е пред финансов колапс. Има проблем със събираемостта на здравните вноски. Има огромен преразход в доставката на лекарства, особено за онкологично болни пациенти, като въпреки че средствата са увеличени с около 30 милиона, на практика са снабдени със същите количества лекарства, които не достигат до пациентите, и се очакват протести. Притесненията и на лекари, и на пациенти е, че парите в Здравната каса ще стигнат до месец септември. Затова моля тук, от парламентарната трибуна да отговорите и пред народните представители, и пред българските граждани какво е състоянието на бюджета на Националната здравноосигурителна каса? Има ли достатъчно пари? Поставена ли е под риск системата? Ще имат ли достъп българските граждани до здравни грижи, или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

въпросът, който повдигнахте, е тема на моето внимание от деня, в който встъпих в длъжност. Имах разговори с представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, с представители на пациентски организации и на синдикати. По този повод бях изпратила писмо до д-р Цеков – управителя на Националната здравноосигурителна каса, в което исках отговор на няколко въпроса. Един от тях е свързан с бюджета на Националната здравноосигурителна каса. За съжаление, в свое писмо от 24 юни 2013 г. д-р Цеков ме информира, че съгласно закона нямам право да получа тази информация. Вчера се възползвах от възможността да присъствам на заседанието на Здравната комисия в Парламента, на което поисках отговор на част от въпросите, които бях задала. По-късно снощи вечерта се е получил отговор на два от въпросите ми към д-р Цеков. За съжаление, не мога да кажа доколко той е достоверен. Позволете ми да изчета този отговор.

всъщност отговор на второто ми писмо, което съм изпратила до д-р Цеков с настояване за някаква информация, защото бях притеснена главно от два въпроса: първо, дали бюджетът на Касата ще стигне, за да се изплати медицинската дейност на болниците и така наречената „надлимитна дейност”, въпреки че такова понятие не може да има – здравеопазването трябва да работи на принципа, че когато някой има нужда от оказване на медицинска помощ, той да я получи, защото е внесъл здравната си осигуровка за това; вторият въпрос беше свързан с бюджета на Касата за онкомедикаменти и каква част от него до момента е изразходвана. В отговора си от вчера д-р Цеков казва следното: Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. са определени средства за здравноосигурителни плащания, за лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение в размер на 497 млн. лв. Тези средства са предвидени за заплащане на лекарствените продукти и диетични храни, включени в Приложение № 1 на Позитивния списък. В болничната медицинска помощ лекарствената терапия при злокачествени заболявания е предвидена в размер на 90 млн. лв. С Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 16 май 2013 г. средствата за болнична медицинска помощ за лекарствена терапия за злокачествени заболявания е увеличена на 107 млн.

За болнична медицинска помощ, лекарствена терапия при злокачествени заболявания, предоставена от лечебни заведения за болнична медицинска помощ – в размер на 67 млн. 197 хил. 808 лв.”

свързан с болничната помощ, отговорът е следният: „Със Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г. са определени средства за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ

За извършените към 31 май здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ размерът е 648 млн. 485 хил. 719 лв. или преразходът е с 15 милиона повече от предварително прогнозируемото по бюджета.” В тази връзка, вчера зададох въпрос на д-р Цеков за преразхода по различните пера от бюджета

че когато институциите работят в името на хората, на пациентите, независимо от това по какъв начин законът го е регламентирал, трябва да имаме действително бърз и добър диалог, защото той не е заради министъра или управителя на Здравната каса, а е за лекарите, пациентите, специалистите по здравни грижи, в крайна сметка

Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Уважаема госпожо министър, това наистина е недопустимо, това е абсурдно – шефът на Здравната каса да отказва на министъра на здравеопазването информация за състоянието на бюджета на Касата, защото според закона Вие отговаряте за държавната политика в здравеопазването, а начинът на управление на парите от здравни вноски е част от тази политика! Всъщност за да съм пределно ясна, ще кажа, че господин Цеков не управлява собствените си пари – той управлява парите на българските граждани, събрани от здравни вноски. При това, както се оказва, д-р Цеков ги управлява неразумно и, което е още по-важно, абсолютно безконтролно. Освен на Вас, се оказва, че той отказва пълна информация и на Парламента. Вчера на заседанието на Здравната комисия, на което присъствах и аз, се оказа, че той не е донесъл и не представи в писмен вид информация за събираемостта и разходите на Здравната каса. Оказва се, че той е отказал подобна информация и на Българския лекарски съюз, който е договорен партньор на Здравната каса. Той е отказал информация и на пациентските организации. На практика господин Цеков е абсолютно безконтролен в харченето на милиарди левове – пари, събрани от българските граждани за здраве. От числата, които Вие представяте, става ясно, че наистина има голям проблем в Здравната каса – със събираемостта, за която Вие нямате информация, но този проблем съществува, и единната сметка, която въведе министър Дянков, и сериозните преразходи в парите за онколекарства и в болничната помощ. Затова вчера Българският лекарски съюз за пореден път поиска оставката на д-р Цеков. Неговата оставка поискаха и пациентски организации. В първите месеци на тази календарна година и парламентарните групи на Коалиция за България, ДПС, „Атака” в предишния Парламент искаха оставката на д-р д-р Цеков. Така че моят въпрос към Вас е: ще поискате ли оставката на шефа на Националната здравна каса, за да защитите интересите на българските лекари и на българските пациенти, за да осигурите нормален достъп на българските граждани до здравна помощ?

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Манолова, преди да отговоря на Вашия въпрос, искам да благодаря на председателя на Здравната комисия д-р Джафер и на цялата комисия – вчера имахме възможност, макар и не не съвсем прозрачна за нас, защото никой не видя цифрите с очите си – те просто бяха съобщени от д-р Цеков, но все пак да получим някаква представа за състоянието на бюджета на Касата. Вчера късно следобед със сериозно закъснение е получен докладът за състоянието на бюджета на НЗОК, който по закон трябва да влезе за разглеждане в Парламента през министъра и Министерския съвет.

която няма защо да бъде коментирана, свидетели сме и на действия на Националната здравноосигурителна каса в лицето на нейния управител, които всички знаем, че бяха оборени в съда по повод методиката на Касата. Вчера не получихме отговор дори на това по коя методика в момента работи Касата – по старата или по новата, която КЗК отмени. С оглед на всичко казано и най-вече с оглед на това, че липсва нормален диалог между институциите – Министерството на здравеопазването, Касата, дори Парламента, който отговаря в крайна единствено мога да се присъединя към искането на съсловните, на пациентските организации – да поискам оставката на д-р Цеков. Както и по-рано заявих, работата на всички тези институции не е заради нас, тя е за всички нас, за всички пациенти, за представителите на съсловието, за представителите на работодателите, които се борят за правата на съсловието. Мисля, че моята позиция не може да бъде по-различна от тази, която защитават всички хора, свързани със системата на здравеопазването. Благодаря.

закрием заседанието. Питане от Адриан Асенов относно обезщетяване на бежанците и техните наследници от Западните покрайнини към министъра на външните работи господин Кристиан Вигенин. Заповядайте, господин Асенов. Уважаеми господин председател, господин министър на външните работи, колеги депутати! Имам питане относно обезщетяване на бежанците и техните наследници от Западните покрайнини. Уважаеми господин министър, след окупацията на Западните покрайнини – Босилеградско, Царибродско и някои села срещу Видин, от другата страна на границата, и установяване на немската граница около 30 хиляди българи на няколко вълни напускат родните си домове, изоставят имотите си, които сега се намират в Република Сърбия, и се заселват в България. Тези имоти и до ден-днешен са подложени на незаконно окупиране, присвояване и грабеж. В Република Сърбия се водят като двувластни имоти. В края на 2011 г. в Република Сърбия е гласуван Закон за връщане на отнетото имущество и обезщетяване. Това е официален закон, публикуван в сръбския „Служебен вестник” – еквивалентът на „Държавен вестник” в България, № 72 от 2011 г. По силата на този закон българи, напуснали територията на Западните покрайнини след 1945 г., могат по редовен съдебен ред да поискат връщане или обезщетение за принудително изоставените си имоти. Този закон е почти неизвестен обаче в България.

Много хора не могат да си позволят или не знаят как да водят дела за възстановяване на имуществото. От друга страна, решаването на проблема с така наречените „двустранни имоти” може да бъде първа сериозна стъпка за утвърждаване на българското присъствие в Западните покрайнини. Конкретният ми въпрос към Вас е: какво ще направи правителството и прави ли стъпки в тази посока за разширяване на информацията по този закон – да стигне до всички български граждани, които са заинтересовани? Какво ще направи българската държава, за да им окаже професионална юридическа помощ за връщане или обезщетяване за отнетите имоти; бих допълнил – и неюридическа, всякаква друга помощ или съдействие би ли оказало българското правителство? Благодаря Ви, господин Асенов. Господин министър, имате възможност в рамките на пет минути да изложите Вашия отговор. МИНИСТЪР Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Асенов, в отговор на Ваш въпрос относно действията на Министерството на външните работи за предоставяне на информация до всички заинтересовани граждани България за приетия през 2011 г. в Сърбия Закон за връщане на отнето имущество и обезщетяване и за това как българската държава оказва професионална юридическа помощ за връщане или обезщетяване за отнетите имоти на всички заинтересовани, бих желал да Ви запозная с информацията, която получих при встъпването си в длъжност. Министерството на външните работи е реализирало поредица от действия за уведомяване на всички компетентни държавни институции – Министерството на правосъдието, Държавната агенция за българите в чужбина, Омбудсманът на Република България, за приемането на Закон за връщане на конфискуваното имущество и обезщетението на Република Сърбия през 2011 г., както и на Закона за реабилитация. Предоставен е и превод на тези закони на български език с допълнителна справка за процедурите и изискуемите документи. В рамките на своите пълномощия Министерството на външните работи, чрез посолството ни в Белград, е изразило пред сръбската страна своите очаквания процесът на реституцията на собствеността в Сърбия да се извършва по справедлив и прозрачен начин и при цялостно зачитане на основните права и гарантиране на равнопоставено участие на всички лица, принадлежащи към национални малцинства. Освен това културно-информационните центрове в Цариброд и Босилеград са детайлно запознати със съдържанието на закона и също предоставят информация на заинтересованите. Моля, ако имате други сведения, да ни ги предоставите своевременно. По отношение на това какво ще направи българската държава за оказване на професионална юридическа помощ за връщане или обезщетяване за отнетите имоти на заинтересованите лица, бих искал да заявя, че сръбският реституционен закон предвижда частно-правна процедура и възможност за представителство от адвокат, тоест това е административна процедура с възможност за обжалване по съдебен път. Срокът за подаване на документи от заинтересовани бивши собственици или техни наследници, включително чужди граждани, изтича на 31 декември 2013 г. Задължително условие е наличието и предоставянето на доказателства за собствениците на иззетия имот или за законовите наследници. Молбите се внасят в един от четирите филиала на Агенцията за реституция на Република Сърбия, като най-близък за български граждани е филиалът в Ниш. Посолството ни в Белград и Генералното консулство в Ниш оказват съдействие на постъпили запитвания директно от заинтересовани граждани или получени чрез Министерството на външните работи. Изразена е готовност за улесняване контактите на заинтересованите български лица с компетентните сръбски институции и с релевантните правозащитни неправителствени организации в Сърбия. Важен аспект, по който Министерството на външните работи работи, е служебно констатиране на реципрочност по отношение на придобиването на право на собственост между Република Сърбия и Република България факт, който е от съществено значение от гледна точка на реституционните претенции на български граждани към имоти в Република Сърбия. По този начин отделните граждани не следва да доказват реципрочността във всеки отделен случай. Приемането на този закон от страна на Сърбия бе едно от условията на Европейската комисия за успешно завършване на процесите на европейска интеграция на страната, но още при обсъждането в пленарната зала на Закона за връщане на конфискуваното имущество и обезщетението на Република българската страна е констатирала наличието на редица спорни текстове. Сред най-проблематичните е необходимостта в редица случаи да се премине през съдебна процедура за политическа реабилитация на засегнатото лице. Законът за реабилитация на Република Сърбия обаче бе приет след Закона за връщането на отнетото имущество и обезщетяването и по същество в тази област тепърва се създава практика на сръбските съдилища. Международните институции с компетенции в областта на правата на човека, включително Европейската комисия, която разглежда този въпрос като част от цялостната оценка за напредъка на реформите в Сърбия, са уведомени за загрижеността на българската страна, че законът и процедурата на неговото прилагане не съдържат достатъчно гаранции за справедливо разглеждане на имуществени претенции на заинтересовани български граждани, както и на граждани на Сърбия или трети страни от български произход. Искам да Ви уверя в заключение, че Министерството на външните работи ще наблюдава с подчертано внимание ситуацията с реституцията в Сърбия и ще настоява пред сръбските власти за премахване на всички административни пречки, които биха могли да възпрепятстват подаването на заявления за реституция от засегнати български граждани. Бих искал да Ви благодаря също за това питане, защото то дава възможност за повече публичност по тази специфична тема. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин министър. Господин Асенов, заповядайте. Имате възможност за два уточняващи въпроса.

Уважаеми господин министър, благодаря за отговора. Искам само да уточним нещо. Доколкото успях да разбера, има действия в тази посока, има интерес от българската страна, но за съжаление първото, което е и по-важно, няма достатъчно информация в българското общество. Институциите, които сте информирали – това е добре, но не е достатъчно. В широката си част българското общество просто не знае за това нещо. нещо. Да, институциите – омбудсман, и така нататък, те може и да знаят, но обикновените хора не знаят. Аз лично, макар че моят пример не е показателен, също съм наследник, част от рода ми е от трябва да се направи разяснителна кампания в самата България, ако щете – по телевизия, чрез държавната телевизия, която между другото е държавна телевизия – БНТ 1, – БНТ 1, или и по други начини, защото този проблем няма как да се разреши, ако хората не знаят, че има възможност да бъде разрешен? Това е едното – информационна кампания е необходима. Мислите ли в тази посока или ако ако мислите, че можете да подобрите нещата, го направете? Второто нещо е – виждам, че се разчита на добрата воля на неправителствени организации в Сърбия, на консулството, на посолството и така нататък. Ще има ли конкретна юридическа помощ? Аз съм сигурен, че няколко добри адвокати, дори и да не са чак толкова добри, защото това не са чак толкова сложни дела, въпреки несъвършенството на самия закон, както знам и аз, че е, и до голяма степен той е

за предявяване на тези претенции е края на тази година, виждам необходимостта от това да бъде популяризирана тази тема, да има повече информация по нея. Сега веднага не мога да кажа как това може да стане, но имам намерение още в рамките на следващата седмица да помислим за такива варианти – как това да стане. По отношение на юридическата помощ, също ми позволете допълнително да проверя какви биха били възможностите. Сигурен съм, че както нашето посолство в Белград, така и генералното консулство в Ниш биха могли да окажат необходимото съдействие, ако такова бъде поискано, но пак казвам, че тук от една страна е необходимостта от по-широка кампания, а от друга е важен и интересът на самите заинтересовани граждани, тоест ако такъв интерес бъде проявен, ние ще търсим вариантите на тези хора да бъде оказана тази помощ. Заедно с това работим и по въпросите, които споменах в отговора на питането – за уточняване на процедурите, по които това става. Стана ясно, че в двата закона има известни противоречия. Благодаря.

благодаря Ви за отношението. Надявам се да работите в тази посока, защото както ние тук в тази зала всички сме българи, така и онези хора в Западните покрайнини са не по-малко българи от нас. Нещо повече, това ние в момента да се чувстваме добре, да говорим на български, да учим на български, да мислим и да приемем това за даденост, че че говорим на български, ако щете, това го дължим на тези хора, които във войните за национално обединение бяха жертвани, поради дълг низ от събития – неуспешни войни и така нататък. Така че ние сме морално длъжни на тези хора и по никакъв начин няма да си няма да си позволим, надявам се и правителството няма да позволи, да се отнасяме с тях като второ качество хора, както между другото беше правено до ден днешен. Благодаря Ви.

Няколко съобщения. Госпожа Светла Бъчварова моли за отлагане на нейния въпрос към министъра на земеделието и храните. Това е естествено. Господин Гуцанов оттегля Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен на 27 юни 2013 г. Другото съобщение е от министъра на отбраната: В изпълнение на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната, министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил провеждането на съвместна българо-американска подготовка за времето от 24 юни до 5 август 2013 г. включително. Мероприятието се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина през 2013 г.

„Становище на Сметната палата по консолидирания годишен бюджет за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за периода от 1 януари до 31 декември миналата година”; „Становище на Сметната палата по Доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одитор във Висшия съдебен съвет” за миналата година. С писмо на председателя на Народното събрание материалите ще бъдат изпратени на Комисията по бюджет и финанси, Подкомисията на отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Това е за днес. Благодаря Ви за участието. Закривам заседанието. Следващото заседание е другата седмица – сряда, 9,00 ч.